na zadnju preostalu točku u ovom sazivu Hrvatskog sabora – - Prijedlog odluke o raspuštanju Hrvatskog sabora Prijedlog odluke dostavio je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Predsjedniče Odbora, želite li obrazložiti? Izvolite. Gospodine predsjedniče, na vašu inicijativu Odbor za Ustav donio je, predlažemo odluku o raspuštanju Hrvatskog sabora. **Šeks, Vladimir Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Pripremimo se za glasovanje.